Milorad (HNS)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 146 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministre izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Već smo početkom godine imali diskusiju o mirovinama saborskih zastupnika gdje smo te mirovine uskladili uskladili zajedno sa ostalim mirovinama u Republici Hrvatskoj dakle prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i tada smo rekli da postoji još jedna mirovina koja je definirana jednim drugim zakonom i da ćemo vrlo brzo predložiti izmjene koje će ići u cilju da se i mirovina Predsjednika Republike po prestanku obnašanja dužnosti regulira na isti način kao i za sve građane Republike Hrvatske. I pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti. Uz reguliranje mirovine ovim prijedlogom zakona željeli smo riješiti još dvije stvari a to je pitanje povratka na radno mjesto nakon završetka mandata Predsjednika Republike i prava odnosno Ured predsjednika Republike po prestanku obnašanja dužnosti. Dakle, donošenjem ovog zakona Predsjedniku Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti osiguravaju se odgovarajuća radno-pravna zaštita s obzirom da mu se omogućuje pravo povratka na rad kod poslodavca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i to u roku od 30 dana od prestanka obnašanja dužnosti ako je prestala potreba za obavljanje tih poslova poslodavac mu je dužan ponuditi obavljanje drugih odgovarajućih poslova jasno uz rizik ako je tvrtka odnosno poduzeće u kojem je Predsjednik Republike radio, a nakon prestanka obnašanja dužnosti ta tvrtka više ne postoji. Znači, to je rizik koji imamo svi mi da onda se ne možemo vratiti na ono radno mjesto na koje smo došli ili na dužnost ili u Sabor. Također omogućuje se ostvarivanje prava na mirovinu čiji se iznos određuje sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju kao i svim drugim osiguranicima obuhvaćenim Zakonom o mirovinskom osiguranju. Jedina prednost Predsjednika Republike nakon prestanka obnašanja dužnosti da može u mirovinu otići neovisno o kriterijima za odlazak u mirovinu, dakle može aktivirati svoju mirovinu neovisno o godinama staža, neovisno o dobi ali mu se mirovina onda izračunava temeljem tih parametara koje ima u trenutku podnošenja zahtjeva za mirovinu. Također, omogućuje se da predsjednik i dalje ima pravo na ured, dva državna službenika za obavljanje službeničkih, odnosno administrativnih i ostalih poslova za rad ureda, te osobnog vozača i službeno vozilo, ali ograničavamo to pravo na razdoblje od pet godina po prestanku obnašanja dužnosti predsjednika. Također, reguliramo i pitanje sadašnjeg Predsjednika Republike Hrvatske kojemu je prestala dužnost, Ureda gospodina Mesića s time da ovim zakonom u prelaznim odredbama određujemo da se nastavlja korištenje ostvarenih prava u istom opsegu i može ih se koristiti sadašnji predsjednik kojemu je prestala dužnost trajno i nakon stupanja ovog zakona. Što se tiče financijskih sredstava. Dakle, nisu potrebna dodatna financijska sredstva, čak ćemo imati i određenu uštedu, jer do sada mirovina predsjednika se određivala kao 90% plaće Predsjednika Republike Hrvatske nego će mirovina biti po općem propisu. Ide u dva čitanja. Dakle, sve primjedbe koje čujemo u raspravi ćemo razmotriti i prema potrebi uvažiti. Hvala lijepa. Ukoliko ne, otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Dragutin Lesar. Izvolite kolega. Hvala lijepa poštovani kolega potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dobro da je Vlada došla sa ovim prijedlogom zakona, ali on izaziva dvije dvojbe, dvije dileme. Prvo u članku 1. izmjena i dopuna zakona daje se mogućnost ili pravo bivšem predsjedniku Republike da se vrati na poslove s kojih je na funkciju izabran. To je inače tema i još 2 zakona čija rasprava o kojima slijedi sad nakon toga. A onda se u članku 2. dodaje novi članak koji veli da nakon prestanka mandata Predsjednik Republike može u mirovinu odmah. Dakle, može birati ili će ići dalje raditi ili će ići u mirovinu. Ja želim vjerovati da će doći vrijeme kada predsjednici Republike Hrvatske će prestanak mandata zabilježiti sa recimo 45 godina života. To je povlašteni status. Dakle, samo ga ublažavamo ništa drugo posebice zbog nastavka te rečenice da i iznos mirovine se određuje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju 90% plaće. Nemojte se ljutiti ministre, možete se javiti za riječ nakon moje rasprave po izmjenama Poslovnika možete zatražiti riječ od predsjedavajućeg i on će vam sigurno odobriti da govorite bez obzira tko dovikuje. Ali pročitajte obrazloženje uz članak 2. kojega ste dali, pa se usaglasite. Drugo, pozdravljam i odredbu koja pravo na ured, dva službenika, osobnog vozača i službeno vozilo limitiran na pet godina. Mislim da je to primjereni rok. Ali sad postavljam pitanje zašto se tog pravila kad je ured, vozač, dva službenika izuzima sadašnji bivši predsjednik. Jer u članku 6. Zakona piše da se članak 2. i 3. ovog zakona ne odnosi na aktualnog bivšeg predsjednika Republike Hrvatske. Odgovor će vjerojatno biti pa i mirovina, hajde da se stečena prava ne mogu oduzimati, smanjivati. A što se dogodilo sa stečenim pravima državnih službenika? Sa stečenim pravima zaposlenih u obrazovanju, prosvjeti, zdravstvu, socijali raskidanjem kolektivnih ugovora? Kako to da stečena prava zakonom za državne dužnosnike, bez obzira o kome se radi, ne možemo smanjivati i ukidati i moramo se držati stečenih prava, a kada su svi drugi u pitanju onda ne zakonima nego odlukama Vlada ta stečena prava, pa često i uredbama, možemo ne samo smanjivati nego i ukidati. Zapravo ovakvim pristupom ostaju dvije kategorije građana ove zemlje, zaštićeni i povlašteni i obični koji jednom stečena prava više nitko ne smije imati. I u čemu je stvar ako bivšem predsjedniku Republike rok od 5 godina na pravo na ured, dva službenika, vozača i službeno vozilo također ograničimo na 5 godina? Koji je to argumenat da onome tko već te bonifikacije koristi će trajati 5 godina, a ne dosmrtno? Mislim da bi i u ovakvim prijedlozima zakona kada se pišu o tome trebalo voditi računa i ne predlagati rješenja koja su samo djelomično na tragu onoga što je obećano i koja su samo djelomično na tragu onoga što veli da više neće biti privilegiranih. Biti će tako dugo dok u zakonu ima izuzetaka i tako dugo dok u Saboru zastupamo tezu da povlaštenoj eliti se stečena prava na mogu umanjivati i ukidati, ali svima ostalima da. To su razlozi zbog kojih ćemo prilikom glasovanja o ovom zakonu se suzdržati od potpore iako većim dijelom zakona smatramo da je dobar. nećemo nuditi i pisati zbog stare prakse ministra Mrsića da sve oporbene amandmane odbija. Zahvaljujem. Sljedeći u ime Kluba zastupnika SDP-a Ivo Jelušić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Pred nama je kao što je ministar rekao u uvodu zakon koji je ustvari nastavak onog što smo već u ovom sazivu ova saborska većina i ova Vlada što su već započele, a to je da na neki način smanjuju ili ukidaju određena, po našem mišljenju, prava koja to ne zaslužuju državni dužnosnici. Riječ je o famoznim zastupničkim mirovinama, mirovinama svih dužnosnika koje smo eto ukinuli i tada se postavljalo pitanje i od strane oporbe mnogima, a što je sa predsjednikom Republike? Pa evo to upravo sad rješavamo, ne onda zato što se to rješava drugim zakonom, a ne onim kojim smo to onda rješavali. Mi istina Bog u Hrvatskoj nemamo dugu tradiciju, mlada smo država, 22 godine, nemamo, nismo imali puno predsjednika dosada, a pogotovo ne onih bivših i nemamo tu određene razrađene kriterije i mjerila pa ni tradiciju kao što to neke države imaju. I druge države uređuju ovu problematiku na različite načine, ali u svakom slučaju sve civilizirane i uređene države na određeni način ovu problematiku uređuju. Pa evo i mi sad to uređujemo na ovaj način. treba na neki način težiti tome pa što činimo da ja ću reći pomalo grubo kasta političkih privilegiranih ljudi bude sve manje kasta i da sve manje bude privilegija. I to činimo. To smo napravili sa ukidanjem zastupničkih, odnosno dužnosničkih mirovina pa pokušavamo to evo i kod predsjednika države na neki način regulirati. A ne treba u tim stvarima ni ići u drugu krajnost. Sad bi netko mogao reći pa ajmo da budemo svi ravnopravni, građani putuju tramvajem na posao mogao bi i predsjednik države ili premijer itd. Mislim nemojmo pretjerivati ni u tome. Prema tome, u svemu treba imati mjeru. Predsjednik države je institucija i treba poštivati institucije. Nakon toga što on ne bude više predsjednik države treba regulirati dakle shodno našim uvjetima, prilikama ekonomskim pa i svakim drugim i status bivšeg predsjednika. I mislim da ovaj zakon na dobar način to regulira. Određena prava koja su ovim zakonom regulirana bivši predsjednik imat će 5 godina. Sasvim dovoljno, dakle ne doživotno nego 5 godina. I to je u redu. I mislim da oko toga, pa evo i iz rasprave vidimo dosada inače da nije bilo velikih problema. Što ovim ustvari činimo? Ja bih rekao da uređujemo ovo na način jedan ajd ako mogu reći skandinavski model. Dakle, mi smo imali na ovim prostorima pa i otprilike političke kulture našeg naroda pa i naroda koji nas okružuju okružuju faraonski tip uređenja državnih vođa i čelnika i sad se moramo naviknuti na jedan drugačiji način gdje predsjednik države dakle je građanin koji je dobio povjerenje građana. I upravo zato što je dobio povjerenje građana dakle ima određena prava i obveze, ali kao građanin. Ja se pitam u kojoj bi se situaciji našli da je npr. prvi predsjednik RH doživio da ide nakon predsjedničkog mandata u mirovinu, kakva bi on prava imao? Sigurno daleko veća nego što ovim zakonom sada to reguliramo. Zato što je tada bilo takvo raspoloženje i zato što se tada tako to tretiralo. Međutim, zakon ne treba donositi ni prema jednom čovjeku konkretnome nego načelno i jednako za sve. To i je cilj zakona da on bude načelan i da se jednako odnosi prema svima. Prema tome, kada donosimo ovaj zakon treba na umu imati sve buduće predsjednike koji će biti bivši pa u tom smislu je i ova odredba da se predsjedniku omogućava da se vrati na svoj posao koji je radio prije toga dobra, ali isto tako ako ne želi se vratiti da može ići i u mirovinu. To je uvjetno, da kažem, jedini privilegij da može ići u mirovinu, bez obzira na to da li ima 65 godina ili ne, ali po uvjetima Zakona o mirovinskom osiguranju. Dakle po onom, i imat će onoliku mirovinu koliki je njegov doprinos u mirovinskom sustavu. I tu se ne slažem sa kolegom Lesarom, tu je bi, ako predsjednik države, potencijalno govoreći ima 45 godina i želi ići u mirovinu, da može ali će mu mirovina vjerojatno biti jako mala, jer neće imati dovoljno staža, jer nije dovoljno uplaćivao u mirovinski sustav. I u tome se vidi, dakle, pravednost ovog zakona. Dakle, da je u tom smislu građanin kao i svaki drugi, po istim uvjetima ide u mirovinu. Mislim da je ovaj zakon dobar kao i oni prethodni o kojima smo razgovarali kad je riječ o dužnosničkim mirovinama jer polako dokidamo tu tzv. političku klasu koja je bila, pogotovo proteklih godina prilično privilegirana, ljudi su za par dana sjedenja u Saboru imali pravo i na saborsku mirovinu. Mislim da ovdje polako uređujemo i u ovom smislu naše odnose i u društvu i u politici i idemo ka jednom normalnijem, demokratskim, jednom skandinavskom modelu kao što to i treba. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Jelušić, ja se ispričavam na trenutak ću vas prekinuti. Kolegice i kolege zastupnici zadovoljstvo nam je u Hrvatskom saboru pozdraviti delegaciju Odbora za proračun i financije skupštine Republike Kosovo. Dobro nam došli i dobar dan. Hvala vam lijepa. Pa evo nastavit ću. Dakle, mislim da je ovaj zakon u tom smislu dobar jer još više demokratizira naše odnose u društvu, jer smanjuje dakle privilegije koje su, složit ćemo se, bile neopravdani kod političkih dužnosnika općenito. Jedno smo riješili prethodnim zakonom, sada i za predsjednika reguliramo na ovaj način. Pri tome, dakle ne dovodeći u pitanje, kako da kažem, ugled predsjednika države kao institucije, jer kroz instituciju ove zemlje se ogleda i ugled države. Prema tome ne smijemo ni do krajnjih mjera banalizirat to ili ukidati sva ili ukidati sva "privilegije ili prava". Rekao sam odmah na početku, ne možemo i zatražiti sada od predsjednika države ili premijera da kao i većina građana vozi se tramvajem na posao, jer eto većina to tako radi. Dakle, predsjednik je čovjek koji je dobio povjerenje građana, ima određena prava i obveze, nakon toga također regulira smo koje i kakve. Dakle, primjerene ovom trenutku političkom i društvenom u kojem se nalazimo. I mislim da je ovo dobar način da trajno uredimo odnose, kada je kada je riječ o predsjedniku države, kao i o prethodnim stvarima o kojima sam govorio kada je riječ o svim dužnosnicima i zastupnicima itd. I mislim da ovo konačno treba biti tema koja je iza nas i da konačno to riješimo trajno za sve buduće generacije, ovu i sve buduće generacije ispred nas. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo 2 replike. Prvi se javio Branko Vukšić. Izvolite kolega. u prošloj raspravi se isto provlači pitanje kada smo govorili o dužnosničkim mirovinama, pravima. Bi ste li vi ovoj strani, da je predsjednik Tuđman živ, bi ste li vi tako govorili? od, koliko je prošlo vremena i valjda se ne bi vraćali u 90. godine. I danas sasvim sigurno da razgovaramo na drugi način i ne bi smo mnoge stvari ponovili što su se nekad radile 90.godine., ali nemojte to je jalov argument, bi li on. Možda bi s 12 godina odmaka, možda bi, oni hrabri. (HNS)** Hvala. Imamo još jednu repliku Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa moram reagirati jer nije mi jasno čemu ovo faraonski odnos i da je netko bio faraon. Kao što su bivši predsjednik Mesić i današnji Josipović izabrani od Hrvatskog naroda tako je predsjednik Tuđman isto izabran od Hrvatskog naroda. Međutim, u trenucima kada ispravljate svoje greške, jer kad ste mijenjali jedan zakon niste obuhvatili sve, onda me to neodoljivo podsjeća i na priču o tome da predsjednik više neće stolovati na Pantovčaku. To je bila priča u kampanji 2000. Međutim, otišao je pokojni predsjednik Tuđman, svi poslije su ostali na Pantovčaku, niko se nije micao. Međutim, bitno je demagoški pričat nešto, ako iko demokratski izabran onda je to bio predsjednik Tuđman, a vi pričajte što god hoćete. I mislim da bi trebalo bit malo više poštovanja prema čovjeku koji je otac Hrvatske domovine. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Jelušić izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Hvala lijepa. Ja ne znam gospodine Šuker s kim ste vi polemizirali i kome ste dali repliku, ja ništa od toga nisam rekao. Ja sam rekao da je ovdje bilo faraonskih, ja nisam rekao da je to Tuđman, to ste vi rekli, ali dobro sad sam saznao nešto i od vas, da je to Tuđman bio, ja to nisam rekao. Ali ako ga vi tako prepoznajete onda je to vaš problem. Hvala. U ime kluba Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata Boris Blažeković. Izvolite kolega. gospodine ministre. Mi u klubu HNS-a imamo par načelnih primjedbi, principijelnih stavova i zato klub HNS-a predlaže predlagaču ovog zakona da se još jednom i sa drugih pogleda razmotri navedeni prijedlog. Naime, čini nam se da je prijedlog napravljen bez sagledavanja 3 vrlo važna segmenta. Prvo predsjednik republike ko institucija. Predsjednik republike je jedina osoba, pojedinačna institucija u Republici Hrvatskoj koji je izabran na neposrednim izborima svih građana. Time je predsjednik republike postao jedan od institucionalnih stupova društva. Osobno nisam siguran da je potrebno tu instituciju nakon što obavlja najmanje 5, a najviše 10 godina funkciju, funkciju predsjednika republike sa završetkom mandata zanemariti i stavljati u poziciju, uvjetno rečeno, nebitne, a nakon 5 godina opet, uvjetno rečeno, obične osobe. Uvjeren sam da nitko tko je izabran od strane građana na neposrednim izborima za predsjednika republike nije više i ne može nikad biti, opet uvjetno rečeno, obična osoba. I na nivou simbola i na nivou specifičnih iskustava u komunikaciji sa ostalim i suvremenima predsjednicima i predsjednicama vlada i svih ostalih država u svijetu. I na nivou simbola čini mi se da se prelako i bez ikakvog respekta odričemo simboličnih stupova institucija koje i društvo i pojedince tjera da se neki ljudi i institucije poštuju i zbog same pozicije odnosno na nivo simbola. Čini mi se da je za moralnu čvrstinu i promociju svih vrijednosti bitno poštovanje i kontinuitet poštovanja institucija u koju svakako spada i predsjednik Republike. To je jedan segment kojeg bi voljeli da se još jedan put razmotri i sa te strane, a vezano za prijedlog izmjena ovog zakona. Drugi segment koji se nameće sam po sebi a nije po nama po HNS-u od predlagatelja izmjene zakona uzet u obzir je uloga koju predsjednik Republike vrši i ime tijekom obavljanja poslova koje proizlaze iz ustavnih i zakonskih prava i obveza predsjednika Republike. Naime, predsjednik Republike obavlja toliko specifične poslove u državi i steče non-stop specifična iskustva za koje mi u HNS-u mislimo da nije mudro ili da blago kažem racionalno odricati ih se nego da bi ih se trebalo maksimalno koristiti u budućem nakon tog mandata u budućem razvoju države i društva. I treći segment koji je po nama važan, a nije razmotren je naprosto i osobna sigurnost bivših predsjednika. Postoji sigurno u radu predsjednika Republike momenti kada se predsjednik Republike mora po naravi svog posla zamjeriti pojedincima ili grupama. Neki put jako zamjeriti pojedincima i grupama baš zbog naravi posla koje on obavlja. I mislim da bi bilo potrebno u ovom prijedlogu zakona i sa te pozicije razmotriti i možda dodati određene članke zakona, načine kako bi se ta sigurnosna situacija osobe predsjednika Republike, tako strašno važne institucije za naše društvo da ga se i na taj način sagleda. I zato predlažemo predlagaču ovog zakona da se još jednom osvrne i sa ta tri vrlo važna segmenta u konačnom prijedlogu ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković,

Pred nama je još jedan od tzv. populističkih zakona od kojeg sasvim sigurno niti jedan građanin ili građanka RH neće živjeti bolje ali ćemo vjerojatno do kraja godine ili do kraja ovog mandata usprkos svim ovim poskupljenjima životnog standarda, usprkos poskupljenju hrane, vode, struje, plina vjerojatno čitavo vrijeme prodavati građanima jednu političku opstrukciju kako smo smanjili ovlasti predsjednika Republike. Klub HDSSB-a obzirom na postojeći dakle postojeći zakon ovaj zakon kakav je napisan će podržati, obzirom da smatramo da predsjednik Republike u ovom trenutku i nema neke određene ovlasti kojim bi mogao prije svega promijeniti i utjecati na dešavanja društvena, politička, socijalna, gospodarska, ekonomska događanja u RH i on predstavlja praktično osim one zapovjedne uloge doduše ne nosi nikakvu maršalsku odoru, predstavlja samo određeni fikus unutar demokracije, a i nema osnovnu ovlast osim što je naveden kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH pravno-formalno nema tu mogućnost zapovijedanja Oružanim snagama RH jer u krajnjoj liniji, ne mislim tu na sadašnje predsjednika Republike, nije morao da da tako kažem odslužiti vojni rok pa ni onaj civilni. Dakle u ovom zakonu između ostalog koji se odnosi prije svega na sadašnje predsjednika Republike osigurava mu se odgovarajuća radno-pravna zaštita s obzirom da mu se omogućuje pravo povratka na rad kod poslodavca. No može se desiti da neki budući predsjednik Republike a doista ovom predsjedniku Republike ne želim ništa loše što se tiče zdravstvenog stanja, ali može se desiti da možda eventualno budući predsjednik RH doista dođe dođe iz onih slojeva kako se to nekad u socijalizmu zvalo radničke klase, ima povjerenje birača i možda radi, možda je zaposlen u komunalnom poduzeću pa ne vjerujem kako bi se takav predsjednik Republike mogao vratiti kod svog poslodavca na to svoje odgovarajuće radno mjesto. Dakle predsjednik Republike ne mora biti zaposlen i ne mora biti suvlasnik ZAMP-a nego može biti i običan radnik. Postavlja se ovdje i pitanje što će će bivšem predsjedniku ako se on vratio nazad kod poslodavca ured, dva državna službenika, službeni automobil. Ne treba zaboraviti da budući predsjednik Republike može biti i poduzetnik, može imati i tvrtku koju nije morao steći u ono doba pretvorbe i privatizacije i na takav način mu doista nisu neophodna ova dva državna službenika, opremljen ured, tajnica, fikus, mobitel i osobni automobil službeni koji ga sleduje u to idućih 5 godina. Mi u klubu HDSSB-a evo sa pažnjom smo pratili izlaganje kluba HNS-a očigledno ovdje se postavlja pitanje da ovaj prijedlog zakona nije usuglašen sa svim koalicijskim partnerima SDP-a i da ćemo ponovno vjerojatno u petak kada bude glasanje o ovom zakonu imati amandmane ili ministarstva ili predlagača ili Vlade Republike Hrvatske. Politički sustav dakle izvršna vlast, predstavnička vlast izvire upravo iz parlamentarne demokracije. Težimo putu u Europsku uniju, mnogim političarima pa čak i ako dobijemo ja ne bih rekao hvalospjeve iz Europske unije, posebno i zemlje koja rukovodi Europskom unijom i koja je praktično najveća europska velesila, Njemačke, na našem tom trnovitom putu prema Europskoj uniji ne vidim razloga zbog čega se naši predlagači ne ugledaju na ono što Njemačka od 1945. godine godine ima kroz svoj sustav parlamentarne demokracije. Ima predsjednika koji je prije svega vezan za određene protokolarne poslove i kojeg bira njemački parlament. Ja ne vidim razloga da predlagač u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji kada imamo pad gospodarske proizvodnje, industrijske proizvodnje, kada imamo povećanje, svakodnevno povećanje broja nezaposlenih, kad isti ministar koji predlaže ovakav zakon najavi da će 2013. biti još gora godina, kada sve ono što je zapisano u onim predizbornim obećanjima pada u vodu pa ne može tom kamenu obećanja pomoći niti balvan, a ne slamka, ne vidim razloga zbog čega se ne predloži predloži jedna potpuna promjena izbornog sustava pa da umjesto desetak ili 100 milijuna kuna koji se baca na neposredni izbor predsjednika koji budimo uvjereni nema gotovo nikakve ovlasti i nema moć promijeniti stanje u Hrvatskoj jer ovo nije niti monarhija, nije ni ono što smo imali od '45. do '90., a ni onih prvih par godina kada je bilo neophodno za vrijeme Domovinskog rata imati predsjednika Republike Hrvatske sa svim ovlastima. Dakle ja ne vidim razloga zbog čega, evo radi svega ovoga što sam naveo se ne uvede jedan jedan takav izbor predsjednika. Ugledajmo se na Njemačku samo u tome i možda ćemo vjerojatno kao i oni danas-sutra, a ja ne bih volio da se ispune ova proročanstva vladajuće Kukuriku koalicije da će još nekoliko desetaka godina proći dok Hrvatska ne izađe iz krize. Ugledajmo se dakle na Njemačku i krenimo evo i tim putem ne kroz smanjenje nepostojećih ovlasti nego prije svega da Hrvatski sabor bira predsjednika, odnosno da predsjednik treba biti izabran u Hrvatskom saboru. Isto tako i sam Hrvatski sabor, a to je vidljivo kroz ovo čitavo vrijeme da doista pa i u onom bivšem sazivu, ali i u ovom doista postoje zastupnici kojima je jedino na pameti podići ruku kada to šef partije ili šef stranke kaže, a često se ne slažu ni sa vlastitim mišljenjem. Tu citiram bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora. Klub HDSSB-a predlaže i tu novinu, smanjenje broja zastupnika u Zastupničkom domu, uvođenje dvodomnog parlamenta. Da li će se u ovom trenutku taj drugi parlament zvati Županijski dom Hrvatskog sabora ili dom regija koje nisu još uvijek ustrojene kao ne statističke jedinice jedinice nego administrativne iako se u nekim zakonima koji su pred nama spominju regije, posebno kod određenih zdravstvenih zakona da će biti ustrojene prema regijama koje osim povijesnih naziva administrativno i u zakonima ne postoje i gdje će taj drugi dom sa smanjenjem ovog broja zastupnika, gdje će zastupnici biti birani neposredno i gdje će imati pravo veta na često sulude odluke vladajuće većine u svih u svih ovih 20 godina Hrvatsku tu gdje danas je i dovela je ove građane u jednu tešku i bezizlaznu situaciju, dovele do toga da mnogi u ovoj Hrvatskoj nemaju perspektivu. Doista evo ja pozivam predlagače da dobro razmotre sve ovo što klub HDSSB-a predlaže i da jedno ovakvo rješenje koje doista nekome može zvučiti populistički, smanjiti ovlast predsjednika Republike, smanjiti njegova prava da tako kažem koje je imao ili dosadašnji predsjednik smatram doista jednom populističkom mjerom od koje u Hrvatskoj sutra odnosno od dana donošenja ovog Zakona neće biti ništa bolje nego ćemo i dalje imati problem koji se u Hrvatskoj zove za većinu građana preživljavanje ne od prvog do prvog nego preživljavanje svaki dan. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, kolega Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Vinković, dobro ste uočili neke apsurde i paradokse zapravo u predsjedničkoj ulozi, u ulozi Predsjednika Republike i obnašanju dužnosti koje se svode evo na vrhovnog zapovjednika Hrvatske Hrvatske vojske, pa uticaj na sigurnosne službe i još neke uloge koje su ipak takve kakve jesu. No, moram napomenuti da ta uloga bi bila puno značajnija kada bi recimo za primjer nakon dva mandata bivšeg predsjednika i kada bismo ta dva mandata analizirali stanje u Hrvatskoj dakle 2000. godine do onoga 2010. kada je završio taj mandat. Dakle, predsjednik kao predsjednik, kao institucija koju jasno poštujemo ali bi valjalo a nigdje nisam ni pročitao ni u medijima, niti itko analizira razdoblje i stanje u Republici Hrvatskoj osobito gospodarsko u 2000. godini i danas. Kamo smo to otišli sa bruto društvenim proizvodom? Kamo smo otišli sa brojem nezaposlenih? Koliko je, dakle zapravo u neku ruku Hrvatska nazadovala. E sad, ako uzmete ulogu, dakle i ovlasti predsjednika reći će pa nisam ja za to ništa kriv, pa onda se zapravo u potpunom pravu kada govorite ovo što ste malo prije rekli o toj ulozi i zapravo potrebi ove dužnosti i u smislu u kojem ste vi govorili. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku. Kolega Vinković izvolite. **Vinković, Jer radi se jednostavno o tome da je ovo prije svega bacanje prašine u oči gladnom hrvatskom narodu, odnosno gađanima i građankama Hrvatske i da poslije ovog Zakona neće biti ništa bolje. Neće se smanjiti broj nezaposlenih, neće porasti proizvodnja, nećemo bolje živjeti, neće biti nikakvog pomaka na bolje. i nisam zaboravio reći. No, još jedan dakle prijedlog ka poboljšanju svega ovoga što imamo pa barem u ovom političkom životu. Što netko ne razmisli da jednostavno isti dan budu i lokalni izbori, da budu i parlamentarni izbori. Na taj način bi uštedili bar svake 4 godine po nekoliko stotina milijuna kuna, ukinuli bi predsjedničke izbore. Hrvatski sabor bi birao predsjednika, jer kao neposredno izabrani predsjednik on nema nikakve ovlasti. A vezano za ove druge zakone koji dolaze, pa evo ja ću podržati ovaj zakon da se saborski zastupnici vrate na posao s kojeg su došli i da, čak ću i predložiti da im to pravo traje beskonačno ako ih poslodavac treba, pa evo tako ću ja biti gradonačelnik onda doživotno grada Đakova kako je taj zakon napisan. Ali ne znam da li se klub HNS-a usuglasio istim zakonom i ne znam šta kaže IDS, a ne znam ni šta kaže Hrvatska stranka umirovljenika. Očigledno pucaju šavovi u Kukuriku koaliciji i počinje biti tijesno u kokošinjcu. Hvala. Hvala. Kolega Vinkoviću očito treba malo više biti informiran, a preporučam vam da pitate ako neke stvari ne razumijete. Imamo u ime Klub zastupnika HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite kolega. potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa evo pred nama je još jedan zakon koji se rodio kao posljedica jednog na vrat na nos donesenog zakona koji nije sagledao kompletnu sliku Hrvatske nego bila su neka predizborna obećanja pa je to trebalo izvršiti i onda se predsjednik države i osobno i kao institucija našao u jednom politički neobranom grožđu. I sad najedanput idemo donositi jedan zakon iskreno govoreći ja mislim da će se samo složiti kolege s lijeve i s desne strane ove sabornice da je ovaj članak 1. uvredljiv i za predsjednika države kao osobu i predsjednika države kao instituciju. Ovo je čista uvreda, po meni je to čista uvreda. Da mi čovjeku koji je izabran od naroda da bude na čelu države u zakon ugrađujemo da će njega nekakav posloprimac, poslodavac u stvari primiti na posao nakon njegovog petogodišnjeg mandata. Oprostite, to je po meni nacionalna uvreda. Jer ako taj čovjek nakon pet godina svog mandata nije poželjna osoba da radi u bilo kojoj instituciji. Ne možete reći, ispričavam se odmah predsjedniku Josipoviću ako ću ga bilo s čim, ako predsjednik Josipović koji je bio izvrstan izvrstan profesor nakon svog predsjedničkog mandata nije poželjan za Pravni fakultet onda je to tragedija za sve nas i tragedija za Hrvatsku državu. Kome je netko tko je sveučilišni profesor nije poželjan da sutra mu predaje na fakultetu i da bude gost na puno, puno međunarodnih fakulteta, univerziteta najzvučnijih imena u fakultetskom svijetu. svijetu. Mislim to je naprosto po meni uvredljiv članak za državu, uvredljiv članak za instituciju predsjednika i uvredljiv članak za osobu koja obnaša tu dužnost. Mi ćemo kao HDZ podržati ovaj zakon iz jednostavnog razloga što se rješavaju neke stvari, međutim mislim da bi konačno u ovom Saboru sa određenim zakonskim rješenjima trebali razmišljati i o tome što stvarno ljudi misle o nama kad čitaju ovakve zakone. Što stvarno ljudi misle o nama. I zar vi stvarno mislite da ćemo s ovim izmjenama, zato što smo zaboravili kad smo obećali u predizbornoj kampanji da ćemo se riješiti povlaštenih mirovina što se tiče saborskih zastupnika pa smo preskočili slučajno predsjednika države i sad za njega donosimo poseban zakon pa ćemo njemu ako sad već mijenjamo Zakon o državnim dužnosnicima da se oni mogu vratiti na svoje bivše radno mjesto pa da opet ne bi bio predsjednik države izdvojen pa ćemo i njega tu ukalupiti u tu cijelu priču. Mislim da nekad ipak moramo imati određenu razinu i da ispod te razine se naprosto ne bi smjeli spuštati. Jer obični građani kad ovo čitaju sigurno će nam se smijati. I možete si misliti što će misliti o svima nama. I kažem to vi mislite gospodine Mrsiću, to je vaše pravo, pardon gospodine ministre, ispričavam se, ali ja osobno smatram dakle ono što sam rekao da je to uvreda i za ovoga. Pa uzmite recimo npr. da u sljedećim izborima za predsjednika države od nekih od kolega tu koji su u Saboru bude netko izabran za predsjednika države. Gdje se on vraća nakon predsjedničkog mandata? Sad imamo koristi zakon ovaj pa onda on koristi onaj Zakon o pravima hrvatskih dužnosnika i sad bi se po tom Zakonu o pravima hrvatskih dužnosnika trebao vratiti na nekakvo mjesto. Mislim da je naprosto smiješno. elementarno pitanje, ne zbog toga da bi zadovoljili i da bi našli nekakvo međurješenje ovih 5 godina korištenja ureda itd. Osnovno pitanje koje se nameće da li mi kao država, da li mi kao nacija, da li mi kao ovaj Parlament smatramo da predsjednik države sa nekakvim svojim da kažem volonterskim djelovanjem može RH pomoći u nekakvim međunarodnim odnosima ili bilo što? To je ključno pitanje. Ako smatramo da može pomoći onda čovjek dobiva ne poklonjeni ured, ne poklonjenog vozača i ne poklonjena dva službenika nego mi naprosto smatramo da zbog svojih diplomatskih aktivnosti koje je imao u onih 5 godina može Hrvatskoj pomoći u budućnosti i ne dobiva nikakav poklon nego dobiva nešto da bi pomogao i aktualnom predsjedniku i Vladi sa nekakvim svojim volonterskim aktivnostima. A mi opet ovdje na određen način vrijeđamo bivšeg predsjednika, mi mu poklanjamo dva službenika, vozača i ured da bi on eto mogao nešto raditi. I tu je naša greška. I tu je greška u promišljanju. I logična stvar da će običan čovjek razmišljati upravo na ovakav način i da će negativno gledati na sve to skupa. Ali ponavljam, sve se ovo događa zbog toga što smo navrat nanos donijeli jedan zakon i nismo promišljali o tome da mi ipak imamo iza sebe 20 godina parlamentarne demokracije. Da smo izgradili neke stvari i da imamo određena iskustva i što se tiče razmišljanja i svega i na kraju krajeva da nismo nikakva nekakva bezvezna država nego država već koja lagano počiva i na nekakvim tradicijama i nečemu i da možemo temeljem toga donositi zakone. Dakle, bez obzira na sve smatram da je ovaj zakon ponovit ću ono sve što sam rekao donesen navrat nanos iz razloga da se isprave greške iz onog zakona. Ovaj zakon je uvredljiv za instituciju predsjednika države, uvredljiv je za osobu onoga tko obavlja dužnost predsjednika države. Podržat ćemo ovaj zakon iz jednostavnog razloga da nam opet ne bi netko pričao o nekakvim faraonskim ili nekakvim drugačijim odnosima. Međutim, vidjeli ste dragi prijatelji kad se pričica malo iskristalizirala, kad se vodica malo razbistrila po ovim povlaštenim mirovinama uskočiše i sa lijeve i sa desne strane. Prema tome nikad nemate da su krivi samo ovi s desne strane. Imate svega i svačega i na lijevoj strani. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo repliku, Zoran Vinković. Izvolite kolega. Uvaženi kolega činjenica je da ovdje stoji u ovom zakonu da se osigurava odgovarajuća radno-pravna zaštita s obzirom da mu se omogućuje pravo povratka na rad kod poslodavca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i to u roku od 30 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti, a ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova poslodavac mu je dužan ponuditi obavljanje drugih odgovarajućih poslova. E sad, mi smo u ovom Saboru imali i Komadinin zakon, imali smo zakon koji se mogao nazvati i po niz drugih državnih dužnosnika, međutim ja ne bih volio da se ovaj zakon isključivo veže samo za sadašnjeg predsjednika Josipovića koji vjerojatno ni kriv ni dužan, iako je i on sam rekao da mu se trebaju smanjiti određena prava, ali mislim da ovaj zakon treba biti vezan i za predsjednike koji dolaze. Tako da svaki mandat ne mijenjamo zakone koji su vezani za predsjednika Republike, osim da definitivno donesemo odluku da ga bira Hrvatski sabor i na taj način uštedimo u proračunu nekoliko stotina milijuna kuna. Ja postavljam pitanje, ne vama, nego ministru što se dešava kad poslodavac ode u stečaj? Onda očigledno taj predsjednik mora ići u mirovinu. Bez obzira da li on svojim diplomatskim vezama, znanjima itd. može pomoći Hrvatskoj. ovaj zakon nije predvidio stečaj, a u Hrvatskoj … /Upadica se ne razumije./… Je, je. Poslodavac će mu ponuditi mjesto na Zavodu za zapošljavanje i bit će pomoćnik ravnatelja zavoda ili njegov zamjenik, najvjerojatnije. gospodine ministre imat ćete priliku pričati, ovo je ipak upadanje u govor zastupnika. Dakle, ovaj zakon je doista neusuglašen ali sa samim sobom. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Vinković imate pravo, samo znate što? Meni se čini da će u stečaj otići politika koja donosi zakone prema svojim dnevno-političkim potrebama. Jer koliko se god neki drugi napadaju da donose zakone, ali kad bi zbrojili ove 22 godine samo jedna politička opcija je donosila ovakve zakone gdje su se rješavali tekući kadrovski problemi. Tako i ovdje. Nije samo Komadina riješen s tim zakonom, ima tu njih nekoliko pa i ovih koji vole domove plaćati itd., i oni su riješeni s tim zakonom i neki slični. Prema tome riješena je puno, jedan kolega koji je tu meni 8 godina, zapravo 7 godina krv na slamku pio oko brige oko lokalne samouprave itd. i on je riješen tim zakonom, znate puno je njih riješeno tim zakonom. Ali samo se neka negativa voli bacati na ovu HDZ-ovu stranu. Mi smo vjerojatno zbog sve odgovornosti koju smo imali za ovu državu i sve postali i dežurni krivci. Međutim, mi za, bez obzira kakva je, kolega Jelušić rekao da je neko bio izabran od naroda a neko nije bio izabran od naroda, nismo nikada tražili ovakva rješenja za čovjeka ipak koji je najzaslužniji da mi danas uz Hrvatske branitelje, naravno da mi sjedimo danas ovdje gdje sjedimo. Više nemamo prijavljenih za raspravu. Ja bih zamolio ministra Mrsića, izvolite. gospodine potpredsjedniče. Ima ona jedna stara izreka: "Što se babi kilo, to joj se snilo.", pa tako i o pucanju koalicije, ne usuglašenosti koalicije. Dakle, ništa od toga nije

smo od mirovine predsjednika i ureda prešli na ustavne izmjene ovlasti predsjednika itd. Dakle, to u jednoj diskusiji koja je legitimna i mislimo da, ja nije na odmet da čujemo razno razna razmišljanja o tome kako treba urediti državu. A kad govorimo o uređenju države onda bi državu trebao urediti zakonima i zakoni su zato tu da uređuju državu i određuju odnose u državi. Pa i ovaj zakon uređuje neke stvari i ne bi se složio s time da moramo to prepustiti, možda jednog dana kako to bude izgledalo ili da zakone pišemo prema sadašnjem aktualnom predsjedniku ili nekom budućem, hipotetskom, predsjedniku. Svi su u istom košu, svi imaju ista mjerila, svi se uklapaju isto u ovaj Dakle, da smo donosili više zakona koji su uređivali državu onda se ne bi nalazili u situaciju u kojoj sada jesmo, a to znači da smo duboko zaglibili u dug i da imamo problema i sa servisiranjem duga i svega onog ostalog, ali to je priča za neke druge prilike. Ali kažem donositi zakone treba, uređivati odnose treba, uređivati na način da ne pišemo zakone po osobama, niti da pišemo zakone prema nekim budućim hipotetskim osobama. Što se tiče ovlasti predsjednika republike, one su definirane Ustavom. Mi samo ovim reguliramo samo dio pravo, ovo nije novi zakon, zakon već postoji. Dakle, zakon postoji, a to je Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti. Dakle, taj zakon već imamo, mi ga samo mijenjamo. A kad govorimo o mirovini, dakle nismo mogli mirovinu predsjednika republike mijenjati sa onim zakonima, jer je on definiran u Zakonu o pravima i obavezama državnih dužnosnika, člankom 17. Dakle, sasvim jednim stotim stotim zakonom. I željeli smo ovim zakonom da sva ta prava koja predsjednik ima nakon prestanka obnašanja dužnosti budu na jednom mjestu. Mislim da je u ovom trenutku primjereno, kada je situacija u zemlji takva, kada umirovljenici imaju mirovine takve kakve imaju, da se svi nađemo na nekom istom putu i da svi budu, podnose isti teret. Prema tome, članak 2. ne govori o tome da će predsjednik imati 90% mirovine, Kaže: "Da predsjednik Republike Hrvatske kao najviši izabrani državni dužnosnik nakon prestanka obnašanja dužnosti ima pravo na mirovinu čija se visina određuje sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju koji je potpuno jasan o tome kako se određuje mirovina, a ne više u iznosu od 90% plaće predsjednika republike, kao što je bilo određeno člankom 17. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji se stavlja van snage donošenjem ovog zakona.". Što se tiče osobne sigurnosti, ne smatramo da bi trebalo to definirati zakonom jer je to stvar procjene službi koji se brinu o svemu tome i da li će predsjednik republike nakon obnašanja dužnosti imati imati sigurnosnu zaštitu 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine, 5 godina to je stvar procjene službi koje su za to nadležne. I mislimo da, i smatramo da je to ne bi trebalo biti regulirano zakonom kao što je do sada bilo regulirano zakonom. Također, se samim zakonom regulira i ured, dakle predsjednik republike nakon prestanka obnašanja dužnosti može uzeti ured, ne mora, može uzeti dio prava. Kažem, mi mu dajemo pravo, da li će on to pravo iskoristiti ili neće ovisi o njemu. Da li će imati samo ured, da li će imati vozača, neće imati vozača to je stvar samog predsjednika republike nakon prestanka obnašanja dužnosti da to svoje pravo iskoristi. Također, kad govorimo o povratku na radno mjesto, onda to treba biti regulirano zakonom. Dakle, ne može se desiti da to bude na odnosu predsjednika republike, i tvrtke ili fakulteta na kojem je bio zaposlen, jednostavno piše u zakonu vi ga morate primiti natrag. Ako tvrtka propadne to je stvar problema koji svi mi imamo koji se bavimo politikom, da se jednog dana nećemo moći vratiti. To je materija i ova druga dva zakona, da se možda nećemo moći vratiti na ono radno mjesto od kojeg smo krenuli. Prema tome, reguliramo ovim zakonom sve ono što trebamo regulirati kad govorimo o pravima predsjednika republike nakon prestanka obnašanja dužnosti. Ako bude kojih primjedbi, amandmana rado ćemo to razmotriti i vidjeti da li možemo usvojiti, ali još jednom kažem nema nikakvih nesuglasica u koaliciji. Mi imamo jednako mišljenje na ovaj zakon i ovaj zakon će biti nakon rasprave i drugog čitanja donesen u Saboru većinom koju ima koalicija u ovom Saboru. Hvala ministre. Imamo 3 replike. Prvi se javio Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, Zoran (HDSSB)** A ja mislim da još dobro čujem gospodine ministre i upravo je u ime kluba HNS-a rečeno da ovaj zakon nije usuglašen i da bi ga trebalo vezano za tri činjenična stanja koja su u zakonu dodatno razmotriti. Ali oni koji ne vjeruju a smatram da bez obzira što nema direktnog prijenosa na HRT-u da je to ovdje izgovoreno, pa ja ću na ovu vašu baku ili to što se babi snilo odgovoriti sa jednom narodnom uzrečicom "Živi bili pa vidjeli". S druge strane ova zakon dakle ne rješava osnovno pitanje koje nije vezano samo za predsjednika Republike nego je vezano prije svega ja ne bih rekao ni za instituciju predsjednika niti da li će se predsjednik vratiti na fakultet. Dakle, ja ponavljam i čitavo vrijeme pričam da ovaj zakon ne može biti vezan za sadašnje predsjednika Republike Ivu Josipovića. Dakle ovaj zakon ne rješava niti jedan bitan problem u kojem se Hrvatska danas nalazi nego se jednostavno ponovno građanima baca određena prašina u oči kako smo eto smanjili prava predsjedniku Republike i praktično doveli instituciju predsjednika Republike ovakvim zakonom u jednostavno u pitanje. Dakle ako želimo riješiti cjelokupni problem dopustimo da Hrvatski sabor izabere predsjednika Republike i na taj način uštedimo građanima stotine milijuna kuna bačenih u izborima. gospodine ministre spomenuli ste jednu narodnu izreku koja bi glasila zapravo reklo bi se u originalu "Što je babi milo to joj se i snilo" ako se ne varam. Međutim s obzirom na ove zakonske prijedloge i pomalo rekao bih ne ulazak u dubinu problema pa i na ostale točke koje će ići sada na dnevni red, moglo bi se reći da postoji druga narodna izreka koja se može pomalo primijeniti a to je "Trla baba plan da joj prođe dan". Hvala. I zadnja replika Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre meni sada stvarno nije jasno nakon ove vaše završne riječi ovaj članak 2.a, dakle prvi dio članka "Predsjednik RH po prestanku obnašanja dužnosti ima pravo na mirovinu". Dakle to ide lex specialis po ovom zakonu u mirovinu. E sada drugi dio rečenice, "iznos mirovine određuje se prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju". U Zakonu o mirovinskom osiguranju onaj tko nema godine staža i onaj tko nema godine starosti ima umanjenu mirovinu, a onda to trebate ovdje napisati. Mislim, nemoj te se ovo je sada stvarno nakon članka 1.koji je uvredljiv za predsjednika države ovaj drugi je još uvredljiviji. Možete si misliti recimo nekog čovjeka od 40, 50 godina da će ići, a bio je predsjednik države, vjerojatno prije toga je da li u svojoj stranci ili u gospodarstvu bio istaknuti čovjek i on će sa 50 godina ići na 70% mirovine. Pa mi stvarno vrijeđamo ljude, vrijeđamo instituciju da to naprosto nije normalno. možete se smijati koliko god hoćete ali menije predsjednik Republike Hrvatske institucija bez obzira koje on ime i prezime imao. I za mene kao građanina, kao Hrvata kao građanina ove RH je uvredljivo da ja govorim o tome da će čovjek koji obnaša dužnost predsjednika RH sa 50 godina staža otići na 70% mirovine. Pa to je sramotno, možete se smijati. Vama je sve smiješno, ali mi malo drugačije gledamo na instituciju. Ja sam vam rekao upravo za gospodina Josipvića ja ga izuzetno cijenim kao profesora. I sada si uzmite da bi si on uzeo za pravo da ode na 70% mirovine. Pa to je naprosto uvredljivo. Mi sa ovim člancima vrijeđamo instituciju predsjednika države, vrijeđamo. Zar stvarno mislite da bi netko sa 50 godina išao na 70% mirovine? Pa nemojmo ljudi, mislim stvarno radimo cirkus od ove države i od institucija ove države samo zbog toga da bi pokrili određene političke promašaje. Imamo odgovor na repliku, ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Dakle kada govorimo o tome trebamo se držati zakona. Da smo se držali zakona onda ne bi neke stvari u Hrvatskoj bile sada kao što jesu. Dakle ako se držimo zakona onda ćemo se držati Zakona o mirovinskom osiguranju, a predsjednik Republike ima puno drugih mogućnosti da nastavi raditi na svom fakultetu, da bude angažiran u svjetskim organizacijama, prema tome nemojmo iskrivljivati situaciju i sada nas voditi na neke simplificirane slučajeve ovaj dio govori o tome da smo uredili mirovinu predsjednika Republike na način kao što je uređena za sve građane RH osim što smo mu dali mogućnost da može ići u mirovinu kada hoće. On će ocijeniti da li će ići u mirovinu prijevremenu pa će imati umanjenje ili će otići u mirovinu starosnu ili će raditi duže od toga. uredili smo mirovinu, a tome što će se događati sa predsjednikom Republike da li će on biti angažiran u nekim institucijama, da li će se vratiti raditi na svoje radno mjesto, pustimo da to onaj tko bude predsjednik Republike o tome odluči. Ni vi ni ja niti bilo tko u Saboru tu neće odlučivati u ime predsjednika Republike. Mi smo dali zakonski okvir u kojem se treba kretati.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 Hvala.